Уважаеми народни представители, Програмата за днес, гласуваната вчера Програма, включва за днес две изслушвания – на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков и на заместник министър-председателя и министър на финансите Асен Василев. На основание чл. 47, ал. 5 от Правилника предлагам Програмата за днешното пленарно заседание – на 23 декември 2021 г., да бъде в следния вид: На първо място, Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност с вносители Десислава Атанасова и група народни представители на 21 декември 2021 г., и на Законопроекта за изменение на Закона за данък върху добавената стойност с вносители Любомир Каримански и група народни представители на 22 декември 2021 г., като това да стане точка първа за днешното пленарно заседание. второ място, Проект на решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. Вносител – Министерският съвет на 22 декември 2021 г., да стане точка втора за днешното пленарно заседание. На трето място, Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно въведените на територията на Република България противоепидемични мерки срещу COVID-19. Вносители – Костадин Костадинов и група народни представители. Това е неразгледаната от вчера точка и тя да стане точка трета за днешното пленарно заседание. Останалите точки, предвидени за днешното пленарно заседание, съответно да се преномерират. Колеги, моля, гласувайте по така предложеното изменение на Програмата.

С оглед изложеното Централната избирателна комисия приема, че с подаденото заявление Цветомир Донев Конов отказва да встъпи в пълномощия и да положи клетва като народен представител в 47-ото Народно събрание съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на С Решение № 1055-НС от 20.12.2021 г. Централната избирателна комисия е обявила за народен представител Цветомир Донев Конов под № 5 от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър.

Обявява за народен представител в 47-ото Народно събрание в Деветнадесети изборен район – Русенски, Димитър Данаилов Недялков, ЕГН …, под № 6 от листата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ на мястото на Николай Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев изпълнява функциите на министър. Моля квесторите да поканят избрания народен представител в залата за полагане на клетва. Аз ще произнасям клетвата. Моля Ви да повтаряте след мен.

и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

от Комисията по бюджет и финанси относно двата законопроекта. Господин Каримански, заповядайте като председател на Комисията по бюджет и финанси да представите Доклада.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 „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 47-154-01-6, внесен от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители

проведено на 22 декември 2021 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочените законопроекти. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Асен Василев – заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите, Росица Велкова – заместник-министър, Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“, и Мина Янкова – началник на отдел „Косвени данъци“ в дирекция „Данъчна политика“, както и представители на работодателски и професионални организации. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 47-154-01-6, беше представен от народния представител господин Кирил Ананиев. С него се предлага удължаване до 31 2022 г. на срока за прилагане на намалена ставка от 9 на сто ДДС за доставка на книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, храни, подходящи за бебета и за малки деца, и за бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4 към Закона за данък върху добавената стойност. Запазването на ДДС ставката е задължително, за да може най-засегнатите от кризата сектори да запазят работните места и да успеят да създадат нови условия за работа, съобразени с настъпилата промяна в общата икономическа и социална среда.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 беше представен от народния представител Любомир Каримански. Законопроектът има за цел да въведе промяна в действащия срок за прилагането на намалена ставка от 9 на сто и справяне с последиците от пандемията от COVID-19, като предлага намалената ставка да се прилага до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19, за доставката книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете, включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания, различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание; ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128; храни, подходящи за бебета или за малки деца по приложение № 4; - бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4; - доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници; - доставка на услуга за използване на спортни съоръжения. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, Указа за неговото прилагане и на Правилника за организацията народните представители се обединиха в подкрепа на Законопроекта за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от народния представител Любомир Каримански и група народни представители със следната редакционна поправка: навсякъде в текста на Законопроекта думите „прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19“ да се заменят с „31 декември 2022 г.“, както бе предложено в Законопроекта, внесен от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 47-154-01-6, внесен от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители на 21 декември 2021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

внесен от народния представител Любомир Каримански и група народни представители на 22 декември 2021 г., със следната редакционна поправка: навсякъде в текста на Законопроекта думите „прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19“, се заменят с „31 декември МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Каримански. Давам думата на вносителите на законопроектите. Заповядайте, господин Ананиев.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

парламентарната група на ГЕРБ-СДС Законопроект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност е да се промени датата, до която ще действа намалената диференцирана ставка от 9% за ДДС, за секторите, които бяха засегнати най-вече от икономическата криза вследствие на COVID-19. Вие знаете, че първият случай на COVID-19 в България беше регистриран на 8 март миналата година, в резултат на което третото правителство на министър-председателя Бойко Борисов предприе спешни мерки и в рамките на няколко седмици преструктурира бюджета на държавата, за да може да се осигурят необходимите социално-икономически мерки в подкрепа на хората и на бизнеса. Една от най-важните мерки беше тази да бъдат подкрепени бизнесите, които бяха засегнати най-много от икономическата криза вследствие на COVID-19. Председателят на бюджетната комисия коректно посочи секторите, мисля, че не е необходимо да повтарям, които бяха подпомогнати чрез намаляване на ДДС от 20 на 9% диференцирана ставка. По този начин се създаде възможност в тези трудни условия бизнесите да бъдат подпомогнати, да създадат необходимата организация, за да бъдат съхранени хиляди работни места.

спешни задачи, които си постави парламентарната група на ГЕРБ-СДС, беше да подготви този законопроект, за да създадем нормална среда той да може да продължи и през следващата година.

Тъй като бюджетът за следващата година започва от 1 януари и завършва на 31 декември 2022 г., и в рамките на този период Министерството на финансите, правителството и респективно ние като народни представители предстои да разгледаме и да одобрим бюджета за следващата година, трябва да включим необходимия ресурс, който е необходим за прилагането на тази диференцирана намалена ставка от 9%, за секторите, които бяха споменати. По този начин ще създадем нормални условия този бизнес да може да продължи своята дейност, тъй като виждате, че пандемията продължава. Тя няма да завърши и с четвъртата фаза. Дано, разбира се, с божията помощ, следващият етап да бъде по-лек и с по-малко щети както за гражданите, така и за българския бизнес! Но така или иначе като страна, която е длъжна

този ресурс в бюджета за 2022 г. За Ваша информация ще Ви кажа, че за периода от 1 юли миналата година до края на тази година нашите разчети бяха направени около около 275 млн. лв. Всъщност държавата подпомогна тези няколко сектора, за да могат те да продължат да работят нормално. Вчера, на заседанието на Комисията по бюджет и финанси, разбира се, поставих въпроса пред министъра на финансите и го помолих да даде оценка за това какво би струвало продължаването на тази мярка и през цялата 2022 г. По изчисление на Министерството на финансите тази сума възлиза на около 175 млн. лв., които ще бъдат включени в проектобюджета за 2022 г. Мисля, че намерихме общото решение с колегите от управляващото мнозинство. Те приеха датата 31 декември, която ние предложихме, за да сме сигурни, че целогодишно сме осигурили въвеждането на тази намалена диференцирана ставка. Те пък допълниха към нашето предложение още два сектора, които ги нямаше в нашето предложение, така че стигнахме до консенсус по отношение на текста на Законопроекта за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност.

настъпи по време на управлението на нашето правителство, ние знаем каква е цената както за гражданите, така и за бизнеса. Имаме последователна политика по отношение на социално-икономическите мерки както за населението, така и за българския бизнес и това е естествено продължение на политиката, която провеждахме по време на нашето управление. За съжаление, поради късното формиране на кабинета, трябваше спешно да реагираме. Аз мисля, че днешното представяне на Законопроекта пред Народното събрание, макар и в последния момент, ще създаде необходимата среда и спокойствие в бизнеса

Някой от вносителите на следващия законопроект дали ще направи изложение? Заповядайте, господин Каримански.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 Господин Кирил Ананиев обрисува всичко, което стана вчера в Комисията по бюджет и финанси, затова няма да повтарям онова, което дискутирахме. Ще спестим време, за да можем да минаваме нататък. Все пак сме в навечерието на Коледните празници се подготвим с настроение за посрещането им. Основните аргументи, които имахме във връзка с предложения законопроект, са да има един цялостен и пълен обхват, за да не остане някой извън Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, и затова целта ни беше да да посочим всяка от групите, които трябва да бъдат в обхвата на това изменение. Това направихме и ние. Радвам се, че опозицията прие да бъде изписана така подробно всяка една от групите, които са в обхвата на този законопроект, затова го включихме който чухте преди малко. Това, което и господин Ананиев каза, и аз отново ще подчертая, е, че на база предварителната оценка за въздействие на Законопроекта за изменение, който сме внесли,

бъда много бдителен в следващите няколко месеца, за това, доколко се спазва специално обхватът на прилагането на този закон, тъй като има някои притеснения. притеснения. Преди малко колеги от ГЕРБ-СДС споделиха с мен за аудио-визуалните книги. Тук говорим вече за доставката на такъв тип книги, за доставката на книги по електронен път. Не променяме същността, не променяме обхвата, не включваме нов обхват в Закона, така че ще следим за стриктното спазване. В момента с този закон правим удължаване на сроковете и възможността бизнесът да е спокоен, че това, което сме поели като ангажимент и в актуализацията, и сега, ще го спазим. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Каримански. Откривам дискусията. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Ганев. Господин Председател, искам да обърна внимание на това, което се случи вчера на Комисията по финанси. Там присъства и министърът на финансите.

Аз приветствах това. Има обаче други нюанси, които бяха споменати при представянето на двата проекта, които са точни донякъде, но не са изчерпателни. По-точно тези неща, които в момента ще гласуваме и предполагам, че всички ще одобрим, не покриват едни от основните неща по отношение на хората, които най-много страдат в момента. Това, което наблюдаваме от две години като криза в здравеопазването, се прехвърли тотално в икономиката и хората, които така или иначе бяха най-бедни в най-бедната държава в Европейския съюз, защото такава е статистиката на Евростат, страдат още повече. Де факто се оказа, че хората, които имат най ниски доходи, в момента си купуват храна и лекарства с най високото ДДС или поне най-високото ДДС в Европейския съюз. Именно заради това вчера попитах министъра на финансите правени ли са разчети колко би струвало да се намали поне на ниво 9% малката потребителска кошница и лекарствата? Защото пак казвам: ако за тук присъстващите в залата не е проблем да си купим храна и лекарства, за огромната част от българите е колосален проблем да си платят тока, да отидат да си купят лекарства и в крайна сметка да се нахранят. За топлина въобще не коментирам. Затова министърът каза, че на този етап веднага не може да ми отговори – разбирам го, но по негови данни между милиард-милиард и нещо би струвало намаляването на ДДС по отношение на малката потребителска кошница. Спазвайки и борейки се за всичко това, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме поемали като ангажименти, това също е едно от нещата. Ние сме казвали, че ще се борим за намаляване и премахване на ДДС върху малката потребителска кошница и върху лекарствата. С оглед на това, че сме в края на годината, ние ще внесем в момента предложение за изменение именно на ДДС ставката за малката потребителска кошница и за лекарствата. Защото пак казвам: това е съдбоносно за хората, които живеят в България. Огромната част от хората са бедни и ако в момента подкрепяме ресторантьорите и целия този бизнес, който беше споменат преди малко, ако намалим ДДС ставката за хранителните продукти, за лекарствата, ще стимулираме отново бизнеса, защото в момента имаме стагнация на потреблението. Високите цени водят до по малко потребление. Ако намалим ставката и тези суми, които биха се отчислили от бюджета, бюджета, защото, между другото, министърът на финансите каза, че досега са над 1 млрд. 200 млн. лв. над това, което са планували допълнително приходи, но реално ще са много повече, когато излязат крайните цифри, и ако ние намалим данъка, който всеки един от нас плаща, влизайки в магазина или в аптеката, ще стимулираме потреблението. Ще помогнем в тази здравна криза на хората да могат да си купуват лекарства, защото за ковид беше коментирано, че държавата ще осигурява безплатни лекарства, но месеци наред няма такова нещо. Просто няма! Само на документи в един или два пункта се прави това. Няма безплатни лекарства да се предоставят! Затова пак казвам: ние ще подкрепим така предложените изменения, но ще внесем предложение за допълнение към цялото това нещо и се надявам Комисията по бюджет и финанси да се събере, след което и парламентът да може да се събере, и това нещо да бъде гласувано в името на най-бедната част от българския народ, който, за съжаление, е огромната част от нас. Благодаря. Благодаря, господин Ганев. Реплика? Няма. За изказване – господин Костадинов. В програмата на ВЪЗРАЖДАНЕ сме записали още преди седем години нещо, което е въведено като практика в голяма част от държавите в Европейския съюз, а именно, че за три вида стоки, така да ги наречем, ДДС-то трябва да бъде намалено на нула процента. Това са лекарствата, храните от малката потребителска кошница и книгите. Как стоят нещата в момента в Европейския съюз и в някои държави, които са ни съседни в Европейския съюз, и във Великобритания, която не е членка на Европейския съюз, но е една от най-развитите икономики в света и същевременно европейска държава? Във Великобритания за лекарствата и за книгите ДДС-то е нула процента. В Германия ДДС-то за храните – за всички, не само за малката потребителска кошница, е 7%. В Унгария – 5% ДДС за храни и лекарства. двете наши съседни балкански и членки на Европейския съюз държави – Гърция и Румъния, нещата стоят по следния начин: в Гърция – 6% за лекарствата и за книгите, а в Румъния – 9% за храните, за лекарствата и за книгите. Към настоящия момент, както беше казано от преждеговорившия Цончо Ганев, това предложение, което ние ще направим в момента, е заради все пак

вече обсъждан бюджет за следващата година ние ще предложим и ще направим финансова рамка, с която ще обосновем това предложение за нула процента ДДС върху лекарствата, книгите и храните от малката потребителска кошница. В най-бедната държава в Европейския съюз цената на стоките и услугите по отношение на тези, които са най-важни за най-бедните хора, тези, на които всъщност 95% от доходите им отиват точно за това и за сметките, разбира се, за ток и за вода – ДДС-то е високо. Странно, защото въпреки че много пъти е поставяна тази тема тук, ние далеч не сме първите, които са коментирали този въпрос, силно се надявам и да не сме последните, досега не е получавано одобрение. В тази ситуация сега, когато имаме извънредна епидемиологична обстановка според министъра на здравеопазването, би било редно да се помисли точно за тези хора, които плащат най-високата цена – болните хора. Нали за тях мислим? Нали здравето е най-важното? Нали точно заради това се провежда и кампания за принудителна ваксинация – все в името на здравето на хората?! Ами, хайде да помислим малко и за финансовото здраве на тези хора, които в момента плащат лекарствата! Ако не можем да им дадем пари, защото след малко ще се коментира една мярка, която, разбира се, ще бъде подкрепена – за предприемачите, но ако не можем да дадем пари на хората, които са най-потърпевши от ситуацията в момента – бедните хора, пенсионерите, нашите баби и дядовци, родителите ни, нека поне да не им вземаме пари. И това е една мярка, върху която ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще настояваме да се помисли, да се работи, да се разгледа и да се приеме. Благодаря. Благодаря, господин Костадинов. Други изказвания? Господин Тома Биков, заповядайте.

и освен това бихме искали да добавим по отношение на книгите едно по-скоро уточняващо предложение. Там, където става въпрос за електронни книги и за книги, да бъдат добавени и аудиокниги, които в момента се третират като аудионосители и не се третират като книги. Това е важно според нас уточнение, защото то е свързано най-вече с хората, които са незрящи, които благодарение на аудиокнигите имат достъп до литература, освен това, разбира се, и всички останали, които слушат аудиокниги. Така че нашето предложение е те да бъдат приравнени с книгите и с електронните книги. Благодаря Ви.

Аз искам да обърна внимание, че дебатът е само за удължаване на срока на намалено ДДС със Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС. Тук дебатът не е кои още продукти, стоки и услуги да намалим на 9% или на някакъв друг процент. Така че, господин Биков, няма как да добавяме аудиокнигите, тъй като ние въобще не сме в тези текстове на Закона за ДДС, а просто удължаваме срок на вече намалено ДДС. Ние от „Има такъв народ“ многократно и в предишния парламент бяхме предложили намаляване на ДДС за плодове и зеленчуци, включително по време на кампанията – многократно, и бяхме едни от първите, които заявихме, че сме за намаляване на 9% на ДДС за храните от първа необходимост. Но тук това не е дебатът. Така че затова вчера в Комисията всички народни представители са се обединили около становището Законопроектът да бъде приет на едно заседание – на две гласувания в едно заседание, точно защото се касае само за удължаване на срока на вече приет законопроект. Така че нека да не подменяме дебата, да се върнем в него,

По принцип нямах намерение да се изкажа, но малко бях провокиран от изказването дали дебатът е по същество, или не е по същество и дали предложенията могат да бъдат допуснати или не. Да си спомним дебата от миналата седмица за чл. 73, ал. 10, а именно дали трябва да има обществени обсъждания или някаква форма на обществени обсъждания преди законопроектите. Между другото, след като видяхте нашия законопроект, се сетихте да внесете подобен, за да има все пак реакция от Нова година. Разбираме, че сроковете са кратки, да не кажа никакви, и трябва да се случи максимално бързо, за да влезе реално в сила от 1 януари – това е разбираемо, само че, колеги, защо чакахте досега? От началото на месеца можеше да се случи и по-рано, но явно имахте други приоритети. И тогава вече можеше да изпълним и изискванията на чл. 73, ал. 10, които бяха пламенно защитавани както от „Демократична България“, така и от „Има такъв народ“, така и от БСП, но сега не се случи. Разбираме варианта – обяснявате, че има елемент на спешност и когато е спешно и важно, може да се заобикаля Правилникът. Ами, колеги, то винаги е спешно и важно или се заобикаля Правилникът. Винаги може да си намери причина да заобиколи Правилника. Впрочем дали е по същество, или не е по същество, си спомням предния дебат от миналата седмица, когато се стигна, че дори и предложенията да не са по същество, ако Народното събрание прецени, тоест да не са по основния текст, може да ги допусне. Този текст остана в Правилника. Така че, колеги, добре дошли в едно добро забравено старо, защото това, което правите, реално връща старите практики и не казвайте повече, че правите нещо различно.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи внесения проект. Няма смисъл да казвам по какви съображения – ясно е на всички. Налага се да удължим срока на действие на тези облекчения, които дадохме на бизнеса за ковид кризата. Дали те са достатъчни е друга тема. Дали точно тази мярка с ДДС беше нужна, или друга – също е друга тема. Нито имаме времето, нито имаме възможността в момента да да разширяваме или да променяме дизайна на мерките. В момента сме пред хипотеза да приемем нещо в един много спешен порядък, за да действа той от 1 януари и да не стресираме бизнес средата съвсем целенасочено. Но това не отменя дебата по няколко теми. Първата тема е през какви процедури вървят добрите намерения? Спазваме ли процедурите или не? И когато говорим за възстановяване на парламентаризма, аз всеки път ще се старая да го припомням, дано не Ви стана досаден. Възстановяването е това всички неща да се случват през установените процедури, защото тогава има дебат, тогава има чуване на различни мнения, а всъщност това е парламентаризмът и тогава се вземат по-правилните решения. Разбира се, ние не сме в тази хипотеза предвид тайминга. По тази причина ние дори ще подкрепим едно абсурдно изключение – данъчен закон да се приеме на две на две четения в едно заседание, за да не бавим този процес и за да, казах вече, не стресираме бизнес средата. Но връщаме се и на това, което каза господин Гаджев преди малко. Сега разбирате ли от ДБ защо не сме толкова крайни, когато става въпрос законопроектите да минават през обсъждане? Да, добре е да минават през обществено обсъждане, но добре е да се знае, че то не е Conditio sine qua защото има случаи, в които може и без тях. Има случаи, в които Народното събрание, народните представители ще бъдат изправени пред хипотезата да приемат един закон, без той да е обсъждан. Да ползват конституционно закрепеното си правомощие на законодателна инициатива и респективно на законодателен процес, без да чуят свещените НПО та, без да чуят и още по-свещените профсъюзи, без да чуят и още по-свещените организации на бизнеса. Защото има такива ситуации, животът е доста по-различен от това, което ни се иска. Хубаво е, пак казвам, не отричам законодателния процес да минава под някакъв обществен контрол. Отричам абсолютизма на това искане и вкарването му в такива правни догми, които да не могат да бъдат прескачани. Затова и в Правилника винаги сме се противопоставяли на такъв тип ограничаване на законодателната инициатива в законодателния процес. може би след Нова година е добре мнозинството да помисли за един по-смислен и по-разширен дебат върху дизайна на мерките. Защото кризата е криза, но и самата криза – да използвам пак тази дума, има вече различен дизайн във времето – и по отношение на бизнес средата, и по отношение на хората, и по отношение на институцията. Това, което продължаваме, не е най-доброто. В случая сме изправени пред хипотезата на това да бързаме. Но само напомням, че ще трябва да водим този дебат. Благодаря Ви. Ще подкрепим Законопроекта.

първо по темата, която засегнахте за публичните обсъждания и обществените консултации. Както много често сме казвали от тази трибуна, „Демократична България“ подкрепя и ще подкрепя обществените консултации, като си дава сметка обаче за контекста. Неслучайно Законът за нормативните актове в § 1 на Допълнителните разпоредби е предвидил изключения от хипотезите на обществено обсъждане и обществено консултиране и една от хипотезите е преодоляване на форсмажорни обстоятелства. Именно в тази хипотеза се намираме днес. Правилно отбелязахте, че няма как в момента да се провежда обществено обсъждане, защото имаме изключително важно решение, което трябва да вземем. Надявам се, колеги, да го вземем на едно заседание, за да може Законът да влезе в сила от началото на годината. Разбира се, „Демократична България“ ще подкрепи

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Почитаеми господин Славов, аз Ви благодаря, че потвърдихте това, което казах, защото точно това казах – че има изключения и затова не трябва да има абсолютни правила. Сега да попитам и госпожа Ива Митева: в Четиридесет и петото народно събрание сложихме ли в Правилника един текст, който де факто не ни позволяваше да прескачаме? По предложение на ДБ ли беше? Там нямаше никаква възможност да се прескочи законодателство без обществено обсъждане. След това го изменихме, просто връщам лентата назад. Омекотихме, казва госпожа Митева. Така че просто връщам лентата назад не заради някакъв укор, а защото, когато водим дебатите, трябва да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

нека да спестим времето и да бъдем точни към това, което обсъждаме в момента. И моля, когато не искаме да разширяваме обхвата на обсъжданата тема, да се придържаме към нея. Има ли някой в тази зала, който ще обясни на бизнеса, че той, с неговите аргументи, въпреки че подкрепя Закона, но тъй като иска публично обсъждане, ще държи на публичното обсъждане и ще трябва да не приемем този закон на едно пленарно заседание на първо и второ четене. Аз не мисля, че има такъв човек в залата и има такъв народен представител, който не би подкрепил това нещо. Това работи за бизнеса, така че призовавам да се върнем прагматично към темата, която обсъждаме, и да минаваме нататък, за да посрещнем една весела Коледа. Благодаря Ви, господин Каримански. Реплики към господин Каримански? Няма. Други изказвания? Няма. Други изказвания? Няма. Прекратявам дискусиите. Преминаваме към гласуване. На първо място подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 21 декември 2021 г. (Реплики от

Уважаеми народни представители, гласуваме поотделно двата законопроекта! На първо гласуване се гласуват поотделно! Първо ще гласуваме Законопроекта на

представители. Гласували 212 народни представители: за 95, против 62, въздържали се 55. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на следващия законопроект,

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам така приетия вече на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност,

Дали ще бъдат допустими, или недопустими, ще Ви цитирам чл. 79, ал. 1 от Правилника, който казва: „Предложенията, които излизат в предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект, ако са такива, не се разглеждат и гласуват по същество, но Комисията се произнася за недопустимост с решение.“ Тоест Комисията трябва да се събере и да реши дали подобни предложения са допустими, или недопустими. Ако в момента гласуваме това нещо, означава дерогиране на правото на законодателна инициатива на народните представители – нещо, което, между другото, се каза преди малко в дебата, че не е правилно и не трябва да се случва.

Господин Костадинов, от Вас дойдоха идеите за предложения, но те ще бъдат с отделен законопроект. Така Ви разбрах аз, или?

Господин Каримански, имате думата.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 „Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност“. Предлагам да запазим заглавието на Закона и оттам нататък искам да прочета целия закон, за да е ясно на второ четене какво ще гласуваме. „§ 1. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност в § 4 от Заключителните разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19“.

с „31 декември 2022 г.“ Моля да бъдат подложени на гласуване. Благодаря Ви, господин Каримански. Откривам дискусиите. Заповядайте, господин Ганев. Господин Председател! Разбирам, че голяма част от Вас са притиснати от времето и от почивката, която най-вероятно ги чака.

нашето предложение касае не хората, които ще пътуват в чужбина – касае тези, които се борят за оцеляването си. И когато искаме да внесем ставката за храна, за най-необходимите храни и за лекарства, касае именно най-бедните хора.

и ако искате писмено, може и писмено, другата седмица да се съберем, след което да се съберем и тук. Но нека да предприемем мерки и да покажем на най-бедната част от българския народ, че Народното събрание мисли не само за ресторантьорите, а и за това как да си купят лекарства. Защото за много от Вас не е проблем да си купят лекарства, но за хората е проблем. Затова пак призовавам да съберем, ако трябва, извънредно Комисията по финансите, след което – това гласуване, което искате в момента да стане, и тогава да се произнесе Комисията допустимо ли е или не. И ако е допустимо, да тръгнем по пътя, по който да стигнем до решение, което да е от полза не на един от нас и не за това, че някой няма да отиде на почивка, а да седнем и да говорим по времето между коледните празници и Нова година. Благодаря. за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ганев, първо, като заместник-председател е добре да научите Правилника, защото трябва и да го спазвате, а да ръководите някой път и заседанието.

– за намаляване на ДДС и на храните, и на учебниците, и на книгите, и на лекарствата. Но БСП знае кога и как да ги предложи – когато се гледа държавният бюджет. В момента въобще не сме в такава процедура. В момента сме в процедура да продължим срока на действащ законопроект. Аз разбирам Вашето желание тук от трибуната да говорите за Малдивите, за Сейшелите и за където и да било, но съм сигурен, че нито един от нас няма да замине – просто по този начин рушите авторитета на Народното събрание. Нищо друго не постигате с това изказване. В момента сме в процедура Законопроектът да се гласува на второ четене – българският бизнес и българските граждани това очакват от нас. Не очакват скандали, не очакват отново препирни тук кой, къде и как ще празнува празниците. Призовавам, господин Ганев, да се съсредоточим върху законопроектите, които трябва да гласуваме. Време за политиканстване има, не е хубаво да бъде от тази трибуна, но е неизбежно – някой път се получава, и да преминем към гласуване на Законопроекта. Вие не сте направили даже и предложение, разказахте едни идеи тук от трибуната, но повтарям, в Правилника пише друго и Вие като заместник-председател трябва да го знаете как се правят предложенията, как се внасят, къде се обсъждат, кога се обсъждат и накрая как се приемат. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Ганев, популизмът не е помогнал на никого. В момента Вие се опитвате да настройвате едни граждани на държавата срещу други граждани на държавата, един бизнес срещу друг бизнес само и единствено за целите на популизма. И тъй като от „Има такъв народ“ вече веднъж предложихме да си отменим ваканцията, Вие не се съгласихте, ние заявяваме твърдо, че сме готови да работим и да си отменим ваканцията, стига Вие да го предложите, за да има време. Благодаря.

Много се радвам, че председателят на парламентарната група на БСП говори за познаване на правила и на Правилник, но искам да припомня, че докато Вие като част от управляващото мнозинство две седмици пропиляхте времето на този парламент да се борите да въведете зелен сертификат, за да можем тук да работим, трябваше това нещо да бъде вкарано тогава. И когато го вкарахте тогава, имаше време за обсъждане, тогава и ние в писмен вид щяхме да си внесем предложенията. Защото пропускате, че когато тук залата си тръгна вчера в

когато трябваше да си тръгнем, ще минем на първо и второ четене, както се отбеляза тук, което е недопустимо, но ще го гласуваме. Извинявайте, тук не говорим за някое село да гласуваме нещо – говорим за промяна в ДДС!

След първия ден, в който сте се заклели от тази трибуна, можете да внасяте каквото искате. Не Ви трябват никакви комисии на Народното събрание, за да внасяте законопроекти или предложения. След това те се обсъждат в съставените комисии. Както има, между другото, внесени законопроекти от много парламентарни групи – шест да бъдат съставени комисиите. Вие две седмици нищо не внесохте и сега оттук ни поучавате как „БСП за България“ вчера до седем часа е приемала комисии. Вие не искахте и комисиите да се приемат вчера – искахте днес да се занимаваме с комисии, за да не гледаме тези закони. Така че, когато се изказвате от тази трибуна, повтарям, аз съм председател на парламентарна група, но Вие сте заместник-председател на Народното събрание и трябва да говорите с факти,

И моля Ви, колеги, да е по съществото на дебата. Може би няма много смисъл да навлизаме... ГЕОРГИ ГАНЕВ (ДБ): Благодаря, господин Председател. Знам, че настава объркване с фамилията Ганев, но сме много. Това, което искам да кажа, е всъщност за какво става въпрос тук. Напълно съм съгласен с всички колеги и от ГЕРБ-СДС, и от ДПС, че ситуацията е извънредна и нормално не би трябвало по този начин да се случват нещата. Но една от причините да може все пак на ръба на приемливостта това да се случва, е, че става въпрос само за една поправка на едно число с друго – „2021“ става „2022“. Всякакви други поправки

на извънредните ставки по ДДС от 9% извън тези стоки и услуги, за които те вече съществуват от юли 2020 г. Това нещо не може да се случи без предварителна оценка на въздействието и без обществено обсъждане на всички тези свещени крави, за които господин Цонев говори. Тоест в момента сме изправени пред две хипотези – или ще приемем само промяната в едно число, което може да стане днес, и бизнесите ще могат да продължат да разчитат на тази ставка предвидимо до края на 2022 г., или от 1 януари... С абсолютна сигурност не може да има намалена ставка от 1 януари за храните и лекарствата, това е невъзможно. Да не лъжем хората тук, които се интересуват от този въпрос, те няма да получат намалена ставка при никаква вселена от 9 или каквито и да били други проценти от 1 януари 2022 г., това няма да се случи! Но предложението е и за другите бизнеси да се качи на 20% ставката обратно, където беше. Всъщност тези две предложения обсъждаме – или да не се качи за тези бизнеси, които вече са обхванати, ставката на 20% от 1 януари, или да се качи за тези бизнеси, които са обхванати, ставката от 1 януари. Не съществува начин ставката да се разпростре върху други сектори, съжалявам. Благодаря, господин Ганев. Реплика от господин Каримански.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

може да прекратим ваканцията си или коледната си почивка и да има поредна Комисия по бюджет и финанси, в която да се разглежда на второ гласуване.

ако искат, да го предложат. Предлагат го, гласуваме, има съответно Бюджетна комисия, има парламент между Коледа и Нова година. Това е едното предложение. Второто предложение – много ясно трябва да кажете, че ако няма почивка, Вие не сте за това да се запазят сегашните ДДС ставки, а сте за това ДДС ставката да се вдигне отново на 20%! Ясно от ГЕРБ и ясно от ВЪЗРАЖДАНЕ трябва да го кажете на бизнеса и на всички заинтересовани страни! Благодаря Ви. Реплика и от господин Славов. Господин Председател! Колега Георги Ганев, всъщност хипотезите, които Вие описахте, приключиха преди 15 минути, когато гласувахме, че вече сме на фаза второ гласуване и гласуваме. Председателят на Комисията изчете заглавието, изчете текста на Законопроекта и сега просто трябва да го гласуваме. Вече не могат да се правят никакви допълнения, да се внасят и така нататък.

дуплика е следната: ако ще променяме обхвата на диференцираните ставки по ДДС, е абсолютно задължително това да стане с отделен законопроект, който да бъде написан, внесен, както трябва. Да бъде оценен с предварителна оценка на въздействието, каквато трябва да бъде за всички засегнати групи – с това коя група колко ще бъде засегната, за да можем да повярваме във всички аргументи, че най-бедната страна в Европейския съюз, най-бедните хора ще бъдат облагодетелствани. Това има нужда от доказване. Не може просто да го приемаме на вяра, защото може и да не бъдат облагодетелствани. Много пъти се е случвало да се намали ставка по ДДС и нищо да не стане с крайните цени и те да продължат да бъдат високи. Случвало се е. Трябва да сме сигурни, че този път ще се случи така, че крайният потребител да плаща по-малко, а не търговците. Защото, ако има опасност да се случи това, можем да бъдем обвинени в – познайте какво? Лобизъм за специфични бизнес интереси, а не за грижа към най-бедните хора. Затова трябва да сме сигурни, че това, което се надяваме да стане, наистина ще стане. Това става с предварителна оценка на въздействието, с обсъждане, с чуване на мнението на всички заинтересовани и засегнати групи в обществото. Ако ще правим това – така трябва да стане. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Господин Костадинов, за изказване. Господин Председател, когато преди малко чух в изказването на господин Свиленски думата политиканстване – същата вчера я чух и от изказване на друг народен представител, изпитах дежавю. години в Общинския съвет във Варна, където ГЕРБ доминираше и продължава да доминира, всеки път, когато станеше подобен разговор, ставаше някой, на когото обикновено трудно му запомнят името дори и в неговата група, и казва: аз предлагам да не политизираме разговора. Прекалено политически стана. Все едно Общинският съвет е някаква браншова организация на баничарите. Ние се намираме в най-политическия орган на държавата. Ако тук не водим политически разговори и ако тук не поставяме политически прения – къде точно, на улицата ли? Беше поставен въпросът: защо не сме го били внесли? Какво сме били внесли? ВЪЗРАЖДАНЕ до момента е внесла пет законопроекта. Не знам БСП колко е внесла, не ги следя. В случая това не е от значение. От значение е, че когато ние сме тук и когато можем да упражняваме своите права като народни представители, ние ги упражняваме, защото зад нас стоят избиратели, още повече че независимо от това кой за кого и колко е гласувал, в крайна сметка всеки един от нас представлява българския народ. Ние имаме своето предложение, ние сме го поставили. Ситуацията е извънредна безспорно. В крайна сметка беше казано снощи в колко часа е събрана Комисията по финанси и честно казано, не знам снощи доколко е заседавала – до 9,00 Това очевидно е извънредна ситуация и ние гласуваме продължаване на мерките, които са заради извънредните епидемиологични мерки. Аз обаче може да Ви предложа много лесно решение: отменяме извънредната епидемиологична обстановка, защото всички тези щети както на предприемачите, така и на гражданите бяха нанесени от хората, които управляват държавата. Защо в крайна сметка трябва да търсим компенсации за действия, които самите правителства – не едно, не две, не три – четири правителства, от миналата година досега насам нанасят на българските граждани? Изпълнителната власт тормози и насилства гражданите, след което тук в последните дни на работната година законодателната власт се чуди как и по какъв начин да минимизира щетите на управляващите безумци. Това нормално ли е? Очевидно не е нормално. Очевидно ситуацията е извънредна. Затова и ние се налага да действаме в тази ситуация по извънреден начин. Ако трябва, няма да почиваме. Това е.

ли, господин Попов, или? Господин Свиленски за реплика, после господин Абровски за реплика. Госпожо Атанасова, Вие сте за изказване – знам. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Костадинов, да, от тази трибуна и в тази зала трябва да се водят политически разговори и тук е мястото – никъде другаде. Казах: не трябва да се политиканства и колкото по бързо разберем разликата между политиканстване и политически дебати, политически разговори, толкова по-смислено ще върви тук работата в Народното събрание. Нищо друго. Не съм Ви опровергал, напротив, Вашето изказване беше политическо,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Костадинов, вече сте част от Народното събрание на Република България и като такъв трябва да се държите отговорно. В момента ние се връщаме на изказването на господин Каримански отпреди малко, трябва да вземем решение дали да помогнем на един бизнес, или, бидейки политици в най-висшия политически орган на тази държава, няма да му помогнем. Ако искате да предложите отмяна на ваканцията и да работим, направете го. Недейте само да загатвате, но това, което Вие вършите в момента, е безотговорно.

Благодаря. Уважаеми господин Председател! Действително тук следва да се водят политически разговори, дебати по всеки един законопроект или решение на Народното събрание, само че при определени правила. Общите приказки, теми и предложения по духа и смисъла на Законопроекта – този, който гледаме в момента, приключиха на неговото първо четене. В момента се намираме на второ четене, глава по глава, текст по текст. Ако някой от народните представители има нещо да каже по отношение на датата, по отношение на заглавието на Законопроекта, да дойде да го каже. Сега да губим тук време в общи приказки, моля Ви, когато някой от народните представители говори извън рамките на второ четене на Законопроекта, да бъде прекъсван, защото иначе този дебат е абсолютно безсмислен. Ако има предложения датата 31 декември 2022 г. да не бъде тази дата, да дойде да каже. Ако няма, всичко това, което се каза на първо четене по Законопроекта – записано е тук в стенограмите, знае се, видяно е от българските граждани през медиите – затова, моля Ви да спазваме реда и Правилника, който всички ние тук приехме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Попов. Заповядайте, господин Цонев. Благодаря Ви, господин Председател. Репликата ми е по начина на водене към Вас. Последните десетилетия може би парламентът е с най-ниско доверие от всички институции. Обикновено това се обяснява с поведението на управляващите или на управляващата коалиция, но това не е вярно. Рушенето на доверието в тази институция е дело на всички нас. Последните 15 – 20 минути от дискусията, господин Председател, беше класически пример за това. Стават колеги и говорят за отмяна на ваканцията или неотмяна на ваканцията, и Вие не ги прекъсвате да им кажете, е, че ваканцията е отменена. Защото аргументацията да нямаме ваканция, че ако нямаме, ще приемем някакви по-добри неща за хората. Обаче ние предпочитаме да имаме ваканция и да не приемем добри неща за хората, което е абсолютно невярно. Първо, ваканцията е отменена и няма нито един ден ваканция. Така ли

Поне в данъчните закони няма как да я отворим и няма как, ако я отворим, пък да я затворим, защото има едни срокове между първо и второ четене, има едни заседания на комисиите и така нататък да не се спираме на тях. Тоест нека да си мерим приказките, а Вие, когато не ги мерим и става въпрос за доверието в институцията, за нейния авторитет, да се намесвате, защото точно това ще напишат медиите – гарантирам Ви го, както гледат отсреща, както се подсмихват, ще чуете заглавие: „Не си отмениха ваканцията, за да приемат още добро за хората, за да ходят на Малдивите.“ Не се учудвайте, ако го чуете. Само напомням, че текстовете, които обсъждаме, са със следното съдържание: в § 1 думите „31 декември 2021 г.“ да се заменят с „прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19“, като има отделно предложение

и в Заключителните разпоредби по същия начин в § 3. Моля да се придържаме към дискусия по тези текстове и предложения. Сега за изказване – Кристиан Вигенин, след това Десислава Атанасова. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Моето изказване не е толкова по същество, но не исках да взимам процедура. Да почнем все пак от това, че мерките, които обсъждаме и се надявам да приемем днес и на второ четене, са оценени като положителни, като мерки, които са допринесли за това една голяма част от бизнеса – засегнат, да се справи със ситуацията. Тази оценка е както на съответните администрации, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, така и наша, която сме коментирали в предишни формати на Народното събрание, но по същия начин това стана ясно и вчера след обсъждането в Комисията по бюджет и финанси, но и тук на първо четене не стана дума по никакъв начин, че това са мерки, които не са ефективни. Нашата цел днес е да направим така, че бизнесът да има предвидимост и тези мерки да бъдат удължени и за 2022 г. Това е всъщност дискусията днес и опитът тя да се подменя с внушения, че едва ли не народните представители са се разбързали само и само защото искат да почиват няколко дни, не е коректно и това е едно самоунижение на целия парламент. Искам да уверя и колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, че те са част от това Народно събрание и всичко, което правят, за да унижават Народното събрание, рефлектира и върху тях. Това впрочем можем да го кажем и от действия в миналото, които по никакъв начин не са допринесли ние да стоим по-добре в очите на общественото мнение. Наша обща задача – на всички групи, които сме тук, и всички политически да направим така, че парламентът да издигне своя авторитет. Това е усилие и на опозицията, и на управляващите, защото само така ние ще докажем, че всеки един от нас като народни представители или като парламентарни групи наистина решава проблемите на хората. Учудвам се тук на внушенията, че бързаме да ходим на почивка от едната от парламентарните групи. Господин Ганев, заместник-председателят на Народното събрание, уточнявам – искам да уточня за него, че за мен е учудваща въобще дискусията, в която влизате, защото само преди малко Народното събрание взе решение да приеме и на второ четене предложения законопроект и всички депутати от ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепиха това предложение. По този начин парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ всъщност допринася за това, че този законопроект ще бъде разгледан и на второ четене сега, а всякакви идеи за промени на ДДС, други идеи, които може да са свързани с действия и мерки, които засягат предстоящия държавен бюджет за 2022 г., ще могат да бъдат направени тогава, когато се отвори процедурата за приемане на бюджета за 2022 г., което ще стане през месец януари. Да, отдавна не се е случвало така, но политическата ситуация през тази година доведе до това, че не сме в състояние да приемем бюджета за следващата година сега, преди края на тази календарна година. Така че, уважаеми колеги, предлагам оставащите дни до началото на месец януари, когато ще се съберем отново, да ги използвате, за да подготвите своите предложения, своите законопроекти да внесете и отворим ли процедурата, отваряме процедурата за промени и и на ДДС, и на ред други закони, които ще позволят да покажете профила на Вашата група така, както искате да изглежда той в рамките на това Народно събрание. Завършвам с това – дискусията е ясна по същество. Решенията са ясни по същество. Мисля, че няма смисъл да я удължаваме повече. Ако някой е против тези мерки, нека гласува против, но ако е за, да подкрепим това и не че бързаме това да стане още сега тази седмица заради нас самите. Завършвам с това, че хората, бизнесът – това решение, което засяга стотици хиляди хора, трябва да бъде взето сега, за да има предвидимост. Не може да оставим хората да се чудят: другата седмица ще има ли кворум, ще може ли да се вземе това решение, как да си планират нещата от 1 януари. Моля да приключим това сега заради тях, не заради въображаемите тук Малдиви и Сейшели. Благодаря

Господин Вигенин, изключително вълнуващо е, че Вие като другата част от Вашата група не чухте това, което казвам. Явно заслепени от това да репликирате и образно казано, да скачате върху ВЪЗРАЖДАНЕ, но пояснявам пак и ще го кажа: две седмици пропиляхте – Вие като част от мнозинството, да обсъждате забраната да влизаме в Народното събрание със зелен сертификат. Вместо още с конституирането на този парламент да пристъпим към най-належащото – избиране на правителство и сформиране на комисии, за да започне да се работи по всички тези належащи проблеми, ние се занимавахме и продължаваме да се занимаваме с това да забраните влизането на ВЪЗРАЖДАНЕ в парламента. Това наложи вчера в 9,00 вечерта да има Комисия по финанси и това наложи в момента да коментираме тези неща.

Уважаеми господин Председател! Аз го казах преди малко и явно ще трябва да го повторя още веднъж, за да се чуе и да се разбере. Ние в момента тук обсъждаме мерки, които ще струват на държавния бюджет допълнително над 1 млрд. лв. грубо. Най-лесното решение, което трябва да се вземе, но то не може да се вземе от нас, защото с променения Закон за здравето от миналата година това не е в компетенцията на Народното събрание отменят се извънредните епидемиологични мерки в държавата, и не коментираме повече въпроса. Не харчим излишни пари, не влизаме в излишни прения, дискусии. Всички ние смятаме, че тук сме на това мнение, че искаме доброто на българските граждани. Най-доброто решение е това – отмяната на тези извънредни мерки. И тогава няма да си говорим за това кой унижава и кой не унижава Народното събрание. Защото по-важното е, че има хора, които унижават всички български граждани всекидневно, че унижават милиони българи всекидневно и това не е вече от ден-два, това е вече години – стана почти две години. Много важно е, че тук някой си бил унижавал Народното събрание. Каквито и да сме, ние няма да направим така, че да има по-добър рейтинг от този, който е бил преди. Нека да направим необходимото, за да може хората да живеят нормално, защото господин Вигенин беше прав – и предприемачите, и гражданите имат нужда от сигурност и предвидимост. Ама тази сигурност да не бъде за това какви пари ще им дадем – дали 60, 40, 32,40 лв., а сигурността и предвидимостта трябва да бъде в това, че държавата в лицето на правителството ще ги остави да живеят нормално, без да се чудят утре дали няма да искат освен зеления сертификат син, червен, кафяв и какъвто още се сетите, защото всичко е възможно вече. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Костадинов.

Благодаря, господин Председател. В духа на репликите и изказвания двете седмици, за които говори господин Костадинов, те ги оползотвориха, като заедно с ДПС и ГЕРБ опитваха да провалят кворума,

И той по същество в репликата си каза ясно, че е против тези мерки (шум, реплики и възгласи), тоест неговото послание към българския бизнес, към хората, които очакват помощи, е, че ВЪЗРАЖДАНЕ е против тези мерки и те не трябва да получават тази помощ. Но за двете оползотворени седмици аз смятам, че не сте коректен във Вашето изказване – тип реплика, защото тези две седмици Вие се опитахте просто да провалите кворума и работата на Събранието. (Шум и

Имаме дневен ред, има точка, която обсъждаме, и сме на второ четене всъщност на гледането на един законопроект и моля да се съсредоточим върху това. Вземам реплика само за да кажа, че всъщност тези две седмици, за които говорите, са най-интензивните и най-плътно оползотворените две седмици на стартиращ парламент да не кажа голяма дума, но на години, десетилетия може би. Толкова бързо създадено правителство, толкова бързо създадени комисии, толкова бързо начало на работа по същество досега не е имало и трябва да го отчетем. Така че да се подценява работата на този парламент, а с това и на всички нас, мисля, че също не е редно. Трябва да гледаме обективно на нещата. Вярвам, че една от причините, за да се получи тази ситуация, е това, че изборите бяха проведени все пак в средата на месец ноември. Трябва да отчетем политическото време, в което се налага да работи този парламент, и затова е това бързане. Но това бързане има своите основания. То цели да реши проблемите на много хора, а по-голямата дискусия – за мерки, за следващия бюджет, те предстоят. Спокойно могат колегите, които имат идеи, да внесат съответните предложения за промени в Закона за извънредното положение, в други някои законопроекти, които са свързани,

просто по принцип. Разбирам, че имаме две съвсем нови групи, още две, които отдавна не са били в парламента. Дано полека-лека да влезем в ритъм, защото губенето на парламентарно време всъщност е един от големите проблеми. Да се опитаме дискусиите да бъдат по същество. Благодаря.

Колеги, нека да дадем възможност на председателя още в началото да се опита да бъде демократичен, но чак толкова да не преиграваме с неговото търпение. Всичко свързано със Законопроекта на второ четене се чу, чу се от председателя на Комисията, че той иска ваканцията да се прекрати – ваканция, която нямаме.

Всичко чухме, господин Председател, обаче по същество не чухме има ли някой, който да е против да се удължи тази разпоредба в този закон, свързано с ДДС. Досега нито един не излезе да каже: да, не искаме да удължим срока, или пък някой да каже: не, искаме да удължим с два месеца, за да имаме тема за обсъждане. Колеги, смятам, че е време моето предложение, процедурното ми предложение е да прекратим дебатите по тази точка и да минем към гласуване на Законопроекта – точно и ясно. Благодаря Атанасова.) Знам, госпожо Атанасова, че сте записана, но процедура се дава и веднага се гласува.

В случая обаче така или иначе няколко пъти беше спомената парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а и като вносител на единия законопроект, който беше припознат и в Комисията по бюджет и финанси, моля, господин Председател, да ми дадете възможност да направя изказване и след това да бъде прекратен дебатът, ако реши залата. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Гласуваме предложението на народния представител Рамадан Аталай.

Госпожо Атанасова, както коментирахме, предложението по процедура трябва да се гласува веднага, но понеже съм Ви записал, ако искате, изкажете се. (Ръкопляскания Благодаря Ви, господин Председател. Оценявам, че все пак се спазва парламентарната практика не само защото опозицията трябва да има своите пет минути за изказване по гласувания и обсъждан на второ четене законопроект, а защото е важно да се кажат няколко неща. Първото е, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС първа внесе Законопроекта, свързан с мерките по отношение на бизнеса, и в този случай, надявам се, че няма спор. Да, на вчерашното заседание на Бюджетната комисия ние в конструктивен тон заедно и с министъра на финансите решихме, че двата законопроекта няма да се обединят, защото това ще удължи срока за приемане на тази мярка, но за сметка на това колегите от мнозинството приеха предложението, което нашата парламентарна група внесе, този срок и този текст да бъде до края на 2022 г., за което благодаря за конструктивния тон. И по това няма спор, надявам се, от никого. Защо обаче беше нужно да взема думата не само по същество на Законопроекта, но и да Ви представя някои съображения по процедурата. Това е важно да се чуе. Извън факта, че ние, отново казвам, не само че сме вносители на този законопроект, но и ще подкрепим този, който ни е предложен на второ четене. Колеги, господин Председател, процедурата за приемане на законопроекти между първо и второ четене е следната: внася се законопроект, обсъжда се на първо четене в комисия, ако той бъде подкрепен, се обсъжда на първо четене в залата, ако няма възражения или предложения от парламентарната трибуна, изразени от народни представители, то може да се премине и на второ четене. След това на второ четене се обсъжда текст по текст, глава по глава, раздел по раздел и така нататък и чак след това законопроектът става закон. Бих искала да обърна внимание на всички, че въпреки извънредните обстоятелства, за които всички сме съгласни, че трябва парламентът бързо да вземе решение, моля занапред никога Народното събрание да не процедира по начина, по който процедира сега. Защо? Има няколко нарушения на процедурата и ако сега парламентът ги приеме, защото сме в извънредна обстановка – не само епидемична, но краят на годината, то занапред трябва да държим сметка за няколко неща. Първо, Комисията наистина беше екстремно свикана, без предварително обявен дневен ред, както е по нашия Правилник, без предварително публично обсъждане на първото заседание, както е по нашия Правилник. Освен това не минаха 24 часа от Доклада на Комисията, който беше изготвен снощи след може би 21,00 или 22,00 ч., до днешното заседание. Освен това не беше дадена възможност за предложения между първо и второ четене, въпреки че Правилникът е абсолютно категоричен – ако народен представител изрази възражение или заяви от трибуната, че ще направи предложение, да може да го направи. Няма как някой от която и да е парламентарна група да знае дали няма колега да предложи например срокът да не е 2022 г., а да е 2023 Нали така, колеги? На практика с тези решения ние суспендирахме възможността на народните представители да правят предложения. Казвам всичко това, защото според дебатът не е за това дали Народното събрание би работило, дали не би работило. Дебатът не е и за това отменили ли сме ваканцията, или не сме я отменили. Господин Цонев, не сме я отменили. Имаме промяна в дните на ваканцията. Това е решението на Народното събрание ако пленарната зала реши, може да отмени това решение и парламентът да работи. Колеги, ако дебатът е за принципи, то моля оттук нататък, с това изключение, да спазваме принципите, които самите ние сме заложили в Правилника, който има силата на закон, и да спазваме правилата, така както изискваме и от всички останали граждани да ги спазват. Отново подчертавам, ГЕРБ-СДС беше вносител на този законопроект, ние ще го подкрепим на второ четене. Няма да създаваме прегради нито пред бизнеса, нито пред хората, които разчитат на мисъл за тях.

„прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с COVID-19“ да се замени с „датата 31 декември 2022 г.“ Нали така, господин Каримански? Гласуваме предложението, направено от председателя на Комисията.

Преминаваме към гласуване на заглавието на Законопроекта, § 1 при съобразяване на вече гласуваното изменение в него;

Нямаме възможности за обяснение на отрицателен вот. Продължаваме с точка втора: Народното събрание да одобри допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. Постъпил е Доклад от Комисията по бюджет и финанси относно Проекта на решение. Моля господин Каримански да представи Доклада.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

На извънредно заседание, проведено на 22 декември 2021 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посоченото решение. На заседанието присъстваха представители на Министерството на финансите: Асен Василев – заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите, Росица Велкова – заместник-министър, и Диана Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“. Решението беше представено от министър Василев. С него се предлага на основание чл. 26, ал. 10 от Закона за публичните финанси Народното събрание да одобри допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. Предложението е изготвено на базата на оценка за текущото изпълнение на данъчните приходи по държавния бюджет, базиран на фактическото изпълнение към месец ноември и прогноза за месец декември, и цели финансово обезпечаване на продължаването на програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, както и мярка за подпомагане на пенсионерите в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в България. Анализът на изпълнението на параметрите по приходите от данъци спрямо актуализирания Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. очертава преизпълнение в размер на около 1200 млн. лв. Причините за това са, от една страна, подобрението при голяма част от макроикономическите индикатори в актуалната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите спрямо прогнозите при изготвяне на актуализацията на държавния бюджет и от друга – на приходните администрации за повишаване на събираемостта на приходите и борба с данъчните престъпления, контрабандата, недекларираните доходи и други. По-добрите резултати се дължат и на предприетите активни действия от страна на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за справяне със сивата икономика и подобряване на събираемостта на данъците, въведените мерки за ограничаване на негативните ефекти от кризата с COVID-19, както и на предприетите мерки от правителството и провежданите тематични кампании за контрол от страна на органите по приходите. С Проекта на решение се предлага Народното събрание да одобри по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. средства в общ размер до 750 млн. лв. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. Одобряването на допълнителен трансфер от държавния бюджет за 2021 г. за държавното обществено осигуряване е за изплащане на допълнителна сума към пенсиите за месеците от януари до юни 2022 г. включително за подкрепа на пенсионерите във връзка с продължаващата епидемична обстановка, свързана с разпространението Допълнителната месечна сума към пенсията е в размер 60 лв. и ще се изплаща на всички пенсионери независимо от размера на получаваната пенсия. Освен това се предлага осигуряването на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. в размер до 450 млн. лв. за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайните небитови потребители за първото тримесечие на 2022 г.

Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г., № 47-102-03-2,

за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България от Закона за публичните финанси РЕШИ: 1. За сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. одобрява допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета на държавното до 750 млн. лв. за допълнителни суми към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер в размер на 60 лв. месечно, считано от 1 януари 2022 г. г. 2. За сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г. одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. в размер до 450 млн. лв. за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Все пак точката е достатъчно важна, а и вносител на Проекта за решение е Министерският съвет. Предполагам, че поради прекратяването на миналата точка не е имало достатъчно време, но да изчакаме започването на дебатите по същество, докато дойде представител на Министерския съвет, най-вероятно вицепремиерът и министър на финансите като вносител, да представи становището на вносител, да ни запознае и да участва в дебатите. Мисля, че ще е конструктивно за всички. Та, процедурата ми е в това отношение. Ако не сте го поканили, той предполагам ще дойде, защото неговата заявка беше, че по всички точки ще присъства в Народното събрание, да изчакаме с дебатите, докато пристигне представител на Министерския съвет. Благодаря.